(HNS)** Nastavljamo sa - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 640;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 tokova javnih sredstava donesen je sredinom prošle godine u ovome Visokome domu kako bi se uskladili sa direktivama odnosno Komisija o transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzetnika. Direktiva je naglasila da se mora osigurati transparentnost sredstava odnosno računovodstveno razdvajanje onih sredstava koje dolazi iz javnih izvora odnosno iz proračuna ili drugih djela djela javnih izvora. Ono što se radi o ovim izmjenama je samo da se proširuje za određenu grupu javnih poduzetnika odnosno poduzetnika koji imaju posebne ovlasti da oni moraju voditi to odvojeno računovodstvo odnosno posebno računovodstvo i za ona poduzeća koja imaju javne ovlasti a ne samo da dobivaju određena javna sredstva i druga promjena odnosi se na usklađivanje sa Prekršajnim zakonom. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Ivan Šuker. Izvolite. suradnicima, kolegice i kolege. Dakle na očigled jedan tehnički zakon koji bi trebao ponuditi jasniji i transparentnije vođenje vođenje sredstava koje se dobiju putem obavljanja djelatnosti koja su dana određenim trgovačkim društvom temeljem javnih ovlasti. Međutim, ovo što ovom zakonu fali s obzirom na ove izmjene u članku 1.je ja sam iskreno govoreći očekivao popis koja su to poduzeća. Druga stvar, nije mi jasno zašto mi cijelo vrijeme govorimo o računu kad bi bilo logičnija stvar da to bude podračun i da se analitički u knjigovodstvu ti prihodi i rashodi temeljem tog podračuna vode posebno i da se one mogu vidjeti a s druge strane kad se napravi konsolidirano financijsko izvješće za jedno trgovačko društvo onda je to to, jer se postavlja jedno drugo pitanje. Dakle, logična je stvar da se posebno vode i prihodi i rashodi koji terete taj dio za koje trgovačko društvo dobilo javne ovlasti iz jednostavnog razloga da se tu ne bi smjelo omogućiti nekome da stječe ekstra profit jer ako netko temeljem prihoda i rashoda za određene poslove temeljem koje ostvaruje prihode iz državnog proračuna ili naplaćuje prihode temeljem prava za obavljanje poslova koje imaju javne ovlasti stječe neopravdano visoku dobit onda je logična stvar da on građanima RH i trgovačkim društvima naplaćuje usluge neopravdano visoko i da temeljem toga je stekao dobit. Dakle, meni je dakle daleko logičnije da mi to želimo vidjeti. Druga stvar, zašto sam rekao popis? Pa zato što ima nekoliko društava u RH kojima je izuzetno visoke prihode i u privatnom su vlasništvu a dobile su na određeni način ovlasti, prije svega o tome smo govorili na Odboru na financije, ima i određenih društava koje imaju status udruge a koje imaju javne ovlasti i temeljem toga ostvaruju vrlo visoke prihode. To su nekakva auto-moto društva i slične stvari. Dakle, to je jedno. Druga stvar, ima puno državnih javnih poduzeća koja imaju status ustanove i imaju javne ovlasti i imaju vrlo visoke prihode. Jer gledajte u proteklih nekoliko godina i za vrijeme prošle Vlade i za vrijeme ove Vlade se govorilo o tome kako se trebaju ukinuti nekakvi parafiskalni nameti a prije svega se to odnosilo na javna poduzeća koja su na određeni način ustanove, imaju određene javne ovlasti i temeljem toga naplaćuju izuzetno visoke prihode. I sad pogledajte što se događa, ovo što je najatraktivnije zapravo, nažalost u negativnom smislu najatraktivnije je povećanje cijene vode za hrvatske građane, gospodarstvo od 1.4. Dakle ako pogledate što se o Vladi govorilo proteklih mjeseci onda se govorilo i godina dana, da su se smanjili parafiskalni nameti određenih poduzeća u državnom vlasništvu. Je, smanjili su se parafiskalni nameti Hrvatskih voda za poduzeća ali su se povećali temeljem određenih zakonskih promjena naknade koje plaćaju svi korisnici, dakle svi oni koji imaju vodomjer i koriste vodu i s tog osnova se praktički ono što se smanjenjem parafiskalnih nameta Hrvatskim vodama smanjilo, s tog osnova im se to ponovo omogućilo da na takav način zarade novce. Iskreno govoreći oni koji plaćaju to sve skupa, njih nitko nije pitao da li oni to žele ili oni to ne žele, oni to naprosto moraju platiti. I taj iznos je daleko veći od ovoga iznosa koji mi želimo regulirati ovim zakonom. Zato kažem bilo bi dobro zbog ovog Visokog doma, zbog hrvatske javnosti da smo naveli koja su to poduzeća koja imaju takve ovlasti, koja su to poduzeća koja dobivaju novce iz državnog proračuna i da vidimo koja je to veličina sredstava, dakle koji je to iznos, onda bi vjerojatno ovaj prijedlog izmjena izgledao sasvim drugačiji jer ja koliko znam ove tvrtke dakle i Hrvatske šume i Hrvatske vode a možemo reći čak i na određeni način i HEP nisu na ovom popisu. Oni imaju posebnu priču. A kad vi pogledate njima je država dala i monopol i određene ovlasti i kad pogledate njihov ukupan prihod tu se radi skoro oko 20-tak milijardi kuna. Možda sam pretjerao za milijardu, dvije, a mi iskreno vremeno govorimo da trgovačka društva kojima su dane određene ovlasti trebaju voditi poseban račun i trebaju ga voditi iz razloga da nešto ne naplaćuju 100 ako to mogu obaviti za 50 jer nije logično da netko s osnova toga da im 30 ili 40% ukupnih prihoda bude dobit. I po meni je dakle prije svega ovaj zakon zbog toga da se na određeni način regulira cijena ali kažem daleko bitnije mi je ovo kod javnih poduzeća jer kad pogledate što rade Hrvatske vode onda ćete vidjeti da su one dobile itekako javne ovlasti. Kada pogledate koliko one troše proračunskih novaca jer praktički ako nekome date mogućnost da ubire nekakvu naknadu ili nekakav porez, mi smo mu praktički, ako govorimo Zakonu o fiskalnoj odgovornosti dali određen prihod državnog proračuna. On temeljem toga radi određene javne radove, dakle odražava neke javne objekte i zato kažemo, mislim da bi se oni trebali naći u ovom nekakvom posebnom dijelu tim više što je bilo puno povike oko nekakvog budućeg statusa Hrvatskih voda, da netko želi privatizirati vode i ovo i ono, međutim njih je samo trebalo definirati da budu kao trgovačka društva iz jednostavnog razloga da vode svoje financijsko knjigovodstvo kao trgovačka društva, a kao ustanove. I dakle, mi ćemo kao klub podržati ovaj zakon jer nemamo razloga da ga ne podržimo jer svaka transparentnost u u trošenju javnih sredstava je dobro došla i naprosto na tom procesu treba uvijek raditi jer on nikada nije gotov, on nikada nije završen i ono što se danas čini automatski, možda prije 2, 3 ili 5 ili 6 godina je praktički bilo nemoguće napraviti, za to vam je najočitiji primjer možda Zakon o financiranju političkih stranaka jer recimo da je netko prije 7 ili 8 godina nekoj političkoj stranci poslao inspekciju iz Porezne uprave to bi bilo bogohuljenje, danas je to najnormalnije stvar. Dakle, određeni procesi naprosto trebaju sazrjeti. I druga stvar, kada govorimo javnosti financija onda naprosto ne mogu da se ne osvrnem na neke akte koje smo mi donijeli u ovom Visokom domu, a to je Zakon o izvršenju državnog proračuna gdje smo mi definirali koliko je iznos javnog duga. Taj je iznos u odnosu na ono što smo mi definirali Zakonom o izvršenju državnog proračuna je premašen ohoho i to isto govori i transparentnosti. Znači, klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona, ali smatramo da predlagatelj bi trebao ove neke stvari uzeti u obzir, prije svega kažem što neka javna poduzeća u RH koja su dobila javne ovlasti okreću skoro 20-ak milijardi kuna godišnje i sigurno bi bilo u interesu građanima RH vidjeti kolika dobit i kako se ostvaruje iz tih sredstava i da li recimo ta sredstva, osobito oni recimo koji su bili prije 2 mjeseca poplavljeni, da li ona sredstva koji uplaćuju građani RH i gospodarstvenici se koriste na adekvatan način i da li bi se ta sredstva

ili svršetku vašega govora govorili ste o izglašenju državnog proračuna za prošlu godinu i rekli ste o stavkama koje bi se možda mogle bolje i korisnije upotrijebiti kako ste sami rekli. Pa samo sam htio napomenuti da u tom izvršenju državnog proračuna za prvih 6 mjeseci prošle godine, 2013., imate u stavci kod Hrvatskih voda 100 tisuća eura za edukaciju, 750 tisuća kuna za edukaciju. Pazite, za edukaciju. Kasnije je u državnom proračunu za ovu godinu ta stavka nestala, svi su se valjda educirali ili je pak zamijećena rasprava naših saborskih zastupnika, oporbe u svezi te stavke pa su to nekako preraspodijelili na materijalne rashode, službena putovanja, itd. Dakle nema više, edukacija je završena 2013., više se nitko neće educirati.

koja se ubiru su adekvatna, da li su temeljem toga i građani i gospodarstvo opterećeni ili naprosto ako postoje nekakvi strateški projekti kao što je recimo navodnjavanje, da li će se to financirati iz nekih drugih sredstava. Ali naprosto se nikome, ova transparentnost kretanja javnog novca ide ka tome da se vidi kud i kako se troše novci onih građana, preko onih poduzeća koja su dobila javne ovlasti. Prema tome ako je to za privatna poduzeća koja su dobila javne ovlasti, onda to treba važiti i za državna. Barem bi trebalo vrijediti ubuduće jer kažem javnost i transparentnost je proces koji se konstantno nadograđuje, on nema nikada "e sad smo mi to napravili, to je ok", to je naprosto nešto na čemu treba kontinuirano raditi jer kontinuirano se događaju određeni procesi koje treba kontrolirati. Zato kažem neke stvari koje se danas čine normalnim, možda prije nekoliko godina su bile, bilo bi bogohuljenje da ih je netko spomenuo.

Poštovani pomoćniče ministra financija sa svojim suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog zakona o izmjenama Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava s konačnim prijedlogom zakona i to je vrlo važno. Važno je da nas Europa tjera da budemo transparentni, da na transparentan način troše se državna sredstva isto kao što se troše i europska sredstva koja dolaze polako u RH i koja će dolaziti u idućem vremenu. Gledajući upravo ovaj prijedlog, ustvari to je konačni prijedlog zakona, onda ovo proširenje, dobro je da se proširuje jer upravo gledajući RH, ali gledajući i naše javne financije i gledajući što se događalo u prošlom vremenu da često se nisu i pravdala sredstva, da su se sredstva i trošila nenamjenski što je često u Državnim revizijama i revizorskim izvješćima, imali smo prigodu čitati, slušati u saborskim raspravama i to treba prevenirati. Zato jer dobro i da se povećavaju i prekršaji, da se kažnjavaju oni koji ne vode javne financije uredno. No evo moje je pitanje danas koliko je do sad bilo tih koji nisu na onaj propisani način koristili upravo ta državna sredstva pa isto tako sredstva koja su bila uplaćivana na njihove račune, koja nisu namjenski financirala ono za što su bila predviđena? Znači, molio bih, evo gospodine Lalovac da iznesete brojku koliko je do sada bilo tih koji nisu uredno servisirali svoje obveze ili onih koji nisu namjenski trošili sredstva. Znam da su ovdje u pitanju i poduzeća, znam da su u pitanju i jedinice lokalne i regionalne uprave, znam imate popis pa ste nam i popis mogli danas dostaviti ovdje u Hrvatski sabora, a isto tako i popis onih koji nisu poštivali do sad zakonsko rješenje. Maloprije kolega Šuker spomenuo je vode, spomenuo je vodna poduzeća. Vode dosta investiraju i rade projekata i vjerujem da namjenski koriste sredstva, no evo tema možda koja evo mene zanima ali i ostale naše sugrađane, pitanje jednog ZAMP-a. Maloprije ste govorili o parafiskalnim nametima, puno je njih u Republici Hrvatskoj. Pa sigurno da bi bilo lijepo u Hrvatskom saboru sagledati ta izvješća, vidjeti da li su namjenski trošena sredstva, znači po svim izvješćima al zato prvo i osnovno je da dostavite popis svih koji imaju tu obvezu. Imali smo u prošlosti i nenamjensku potrošnju sredstava kad govorimo i o brodogradnji i o HŽ-u, ali isto tako znamo da se upravo putem tih sredstava u dobroj mjeri u prošlosti i kupovao socijalni mir i da se je upravo blagonaklono gledalo i na izvješća koja su ukazivala da su se sredstva trošila ne namjenski. ono što bitno je našim sugrađanima da potrošačka košarica sve je manje. Pa i jučerašnje povećanje nije prvoaprilsko nego je stvarno, povećanje prekjučerašnje, povećavanje cijene tj. naknade za korištenje voda u iznosu od 110%, sa 1,35 na 2,85. Sigurno će se odraziti na svaki račun svakog potrošača vode u Republici Hrvatskoj i sigurno da će svatko od nas osjetiti to po džepu. No, kad je u pitanju namjena tih sredstava često se ističe da će ona koristiti za razvojne prijedloge i projekte u budućnosti, no gledajući izvješća Hrvatskih voda onda možemo konstatirati da će se ona vjerojatno koristiti za tekuće kreditne aranžmane i one projekte koji su već isfinancirani za koje ne možemo u ovom trenutku servisirati obvezu. No, gledajući Republiku Hrvatsku, gledajući naš dug koji se ne iz mjeseca u mjesec povećava, nego iz dana u dan vrtoglavo gdje smo došli danas na 220 milijardi kuna, onda mislim da je itekako važno da se i sva jamstva, ali i ugovori evidentiraju kako ne bi jednog dana opet izlazili kosturi iz ormara i kako bi uredno vodili naše financije. gledajući Republiku Hrvatsku, gledajući volumen koji izdvajamo za kamate svake godine on je sve veći, možemo reći da ulazimo u dužničko ropstvo, a vjerojatno razlog jedan dio i nenamjenskog trošenja sredstava u prošlosti, ali isto tako i neiskazivanje u našim javnim financijama svih onih ja bih rekao jamstava, a danas i ugovora koji se ne evidentiraju a odnose se na buduće razdoblje. Zato je bitno upravo iskazati i taj volumen, bitno je iskazati i popis svih koji koriste ta sredstva, ali isto tako bitno je evidentirati i sve ugovore koji će se odnositi na buduća razdoblja. Upravo zbog transparentnosti, ali ne samo zbog Europe, upravo zbog nas koji živimo u Hrvatskoj i koji želimo da Hrvatska može servisirate svoje obveze u idućem vremenu. Gledajući ovaj prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o transparentnosti klub HDSSB-a će podržati ovaj prijedlog jer nama je bitna transparentnost i bitno nam je da nitko ne radi sankcije a oni koji rade i ne troše sredstva namjenski da se sankcioniraju. Hvala. Prelazimo na replike. Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Bubalo spomenuli ste naknadu za korištenju voda. u proteklih četiri godine se dva puta smanjivala onaj, naknada za vode ili kako se već zvala i to se pompozno govorilo kako se hrvatsko gospodarstvo rasteretilo za 250 milijuna. Da, rasteretili smo hrvatsko gospodarstvo kao što smo i preko zdravstvenih doprinosa govorili da smo rasteretili hrvatsko gospodarstvo pa smo onda građanima uveli PDV. I sad po potpuno identičnom obrascu rasteretili smo hrvatsko gospodarstvo sa jednim parafiskalnim nametom, ali zato svakom građaninu Republike Hrvatske smo na kubik vode dodali kunu I da li je to rasterećenje ili to nije rasterećenje? Pa bilo bi poštenije reći da Hrvatske vode ulaze u te takve i takve projekte i za tog osnova trebaju toliko i toliko financijskih sredstava. Zato sam i rekao da bi njih trebalo ugraditi u ovaj zakon, upravo zbog toga. Jer kad pogledate da vidite spisak na koje se ovaj zakon odnosi, onda bi vidjeli da oni koji praktički imaju javne ovlasti, a to je nekoliko državnih poduzeća

ja vam moram reći da sva jamstva koja je Republika Hrvatska izdala imate u izvješću o izvršenju proračuna i u svakom proračunu, jer svako jamstvo koje nije na takav način usvojeno u Hrvatskom saboru ne može se sutra protestirati, ne može biti tako. Prema tome, što se tiče jamstva, a to što neko zaboravlja da to piše tu pa kaže da su to kosturi to je onda drugi par cipela. Zato sam ja neki dan kad sam raspravljao o onom jamstvu za HŽ govorio ako ćemo to gledati na takav način da je to nekakav kostur u budućnosti, ali za ovaj dio javnih poduzeća itekako bi trebalo ući ovaj Zakon o transparentnosti javnih sredstava jer onda bi neke stvari sasvim drugačije izgledale. Ali gledajući Hrvatske vode naknada je podignuta i prošle godine, ali isto tako i ove godine. Znači dva povećanja imamo cijene u kratkom vremenu od godinu i nešto dana, što sigurno da, osjetiti će svaki konzument vode u Republici Hrvatskoj. No, ono što predviđamo u idućem vremenu gledajući kako se Hrvatske vode zadužuju i gledajući što investiraju bojim se za desetak godina da neće biti prvoaprilska šala, da cijena jedne boce Jane će biti otprilike cijena kao i kad pustimo vodu iz pipe. Prema tome, moram biti razboriti kod tog zaduživanja, dal se ono, ona sredstva koja dobivamo iz Europske unije multipliciraju ili ih trošimo bez multiplikacije. No, maloprije ste spomenuli i zdravstvo, mi smo bili protiv smanjenja sa 15 na 13 jel jasno da nije bilo studije, nije bilo jasne vizije i to se pokazuje sa ovim povećanjem zdravstvenog sa 13 na 15 a izgubljeno je 4 plus one kamate 6 milijardi kuna. I nitko ne odgovara Republici Hrvatskoj zato što je išla u nepromišljenu odluku i što 6 milijardi kuna smo se zadužili. Jer kako se Hrvatska zadužuje to izgleda nikog više ne zanima. Bitno da se još uvijek možemo zadužiti iako nam je kreditni reiting smeće pa pitanje dana kada će nam prestati mogućnost da se uopće možemo zadužiti na europskom ili svjetskom tržištu. tržištu. Kada govorimo o kosturima iz ormara bitno je da se svako ne samo jamstvo nego i ugovori koji se odnose na buduće razdoblje iskazuju, evidentiraju a imamo situacija da se to ne događa danas. Prema tome opet ćemo imati kosture iz ormara a to je ono što nije dobro. To jasno govori o netransparentnosti naših financija. Zahvaljujem. Dražen Đurović replika, izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Spominjali ste upravo taj parafiskalni namet od kunu i pol po kubiku potrošene vode koliko je nametnuto svim potrošačima od 1. travnja. Nevjerojatno je bilo objašnjenje ministra poljoprivrede prije dvije večeri u središnjem dnevniku kada je izjavio da prosječna četveročlana obitelj troši 10 kubika vode i da je to prosječno povećanje za 15 kuna po mjesečnom računu. Prema toj njegovoj neistinitoj tvrdnji značilo bi da se po članku obitelji mjesečno troše 2,5 kubika, dakle to je potpuno netočno. Dakle, po članku obitelji se prosječno troši 4 do 5 kubika mjesečno, kod onih korisnika a to su manje-više svi građani koji nemaju dodatni izvor vode osim one potrošnje iz vodovoda. Prema tome, to je na prosječnu potrošnju od 20 kubika za četveročlanu obitelj rast cijene vode za 30 kuna. Ukoliko je račun bio oko 200 kuna to je znači praktički 10 do 12% rast cijene. A da ne govorimo da taj parafiskalni namet na razini jedne godine izvlači 450 do 500 milijuna kuna. Odakle? Pa iz potrošnje, iz džepova osiromašenih građana i svih onih korisnika. Dakle, vi ste u jednoj godini jednim izmišljenim nametom izvukli 450 do 500 milijuna kuna koje su ljudi trebali potrošiti za namirenje svojih drugih životnih potreba, za kupnju kruha, mlijeka, mesa, cipela i ostalog. Prema tome, to je izravni udar na potrošnju. Koju potrošnju? Onu potrošnju koja i tako u Hrvatskoj pada zato što pada standard. Prema tome, ovakav krug rješenja, a da ne govorimo kaže treba nam za nešto. Pa stavite onda parafiskalan namet 100 kuna mjesečno, definirajte pa vračajte dugove. Nije pitanje što nam treba već što je pravedno i što je izdržljivo za hrvatske građane. Ovakvi nameti više nisu izdrživi a o tome govori i ovako ogroman broj ovrha koliko danas imaju hrvatski građani. Hvala. Odgovor, kolega Bubalo. Izvolite. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Đuroviću, cijena je povećana kunu i pol ali ono što je evidentno da naši sugrađani sve manje troše vode jer ljudi štede. Pa kada vidite da štede o tome hoće li oprati ruke ili neće oprati ruke to je već problem koji jasno ukazuje da u Hrvatskoj zvona zvone na velike. 400 tisuća nezaposlenih, veliki broj koji rade a ne primaju plaću. Jasno da ne mogu servisirati ni pitanje plaćanje cijene vode iz svakog mjeseca kada im dođu računi. Prema tome, vidljivo je i svaki mjesec da broj sve veći je ovrha na račune što jasno ukazuje da na pad standarda smanjenje potrošačke košarice. Ali ono što je nama bitno da se upravo ta sredstva koriste namjenski. Ali isto tako da se multipliciraju putem sredstava Europske unije. Ono što možemo reći za cijenu vode, cijena vode je rasla i prošle godine ali i ove godine. Ali ono što gledajući izvješće Hrvatskih voda, cijena će opet rasti i iduće godine i jednostavno imate situaciju gdje plaće padaju, cijene rastu i potrošačka košarica naših sugrađana je sve manja, sve lošija a to je jasan znak da nema u Hrvatskoj jasne strategije. Hvala. U ime kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada Zlatko Tušak. Izvolite. Hvala potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatski laburisti-Stranke rada podržati će Izmjene zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava prvenstveno zato što svaka transparentnost i poboljšanje transparentnosti ide u korist javnog trošenja javnih sredstava Hvala i vama. u našem Saboru a to je pitanje kada smo i donosili ovaj Zakon negdje krajem 5. mjeseca ili početak 6. mjeseca, Zakon je imao svega negdje 11 članaka i tada je bilo kazano da je potpuno prenošenje tog Zakona u skladu direktive koja obvezuje da se transparentnost trošenja novaca prema Europskoj komisiji, Europskoj uniji. Tada taj Zakon od 11 članaka, ja jednostavno si postavljam pitanje, ako je kompletno prenesena tada u Zakon direktiva kako nam se onda mogu desiti ovakvi ovakvi propusti da idemo evo nakon manje od godine dana Izmjene zakona zbog određenih nejasnoća. Mislim da je to prvo neodgovorno kada se pristupa određenim zakonima a pogotovo kada se daje u obrazloženju da se kompletno prenose direktive. Jer što to znači? To znači da ipak direktiva nije do kraja prenesena u zakon. I sada kada govorimo o transparentnosti ovaj dio zakona je prvenstveno zbog transparentnosti na nacionalnoj razini tako se kaže i transparentnosti prema Vijeću Europske unije. Što to znači? To znači da smo mi morali prihvatiti određene odredbe i određena pravila vezano za trošenje javnih sredstava na način da one budu pod kontrolom. do sada smo se ponašali i znademo da namjenska sredstva smo trošili negdje potpuno drugačije za isplatu plaće ili u neke druge svrhe, što je bilo neodgovorno ponašanje. I kakvu mi imamo u biti transparentnost? Ovaj zakon je u transparentnosti gdje imamo obavezu prema Europskoj uniji, a kakvu obvezu imamo prema našim građanima. O tome smo evo i danas maloprije, prethodnici su govorili oko povećanja cijene vode, oko poslovanja i trošenja sredstava pojedinih poduzeća koja jesu od javnog interesa i koja služe građanima. Oni svoje račune šalju redovito građanima, a građani koji ostanu bez posla ne mogu platiti, iza toga idu ovrhe, one građane koji su u takvoj situaciji da ne mogu njih nitko ne štiti, a ova poduzeća itekako su debelo zaštićena, a sa svojom transparentnošću jer ono što kažu transparentnost je najveća garancija da ne dolazi do korupcije, da ne dolazi do nezakonitih radnji i da ne dolazi do nekontroliranog trošenja javnih sredstava. Mi tu transparentnost kod nas nemamo kvalitetno postavljenu. Za primjer, Slovenci imaju na svojoj web stranici, mislim da se to zove supervizor svi tamo su podaci oko svih troškova svih javnih poduzeća, pogotovo oni koji su od interesa za građane i svaka transakcija se može vidjeti, svako plaćanje, dok evo kod nas do takvih podataka teško možemo doći. Ima puno podataka koje jednostavno ili mora se posebno tražiti ili mora se nekoga moliti da bi se jednostavno do njih došlo. Za primjer imali smo i jučer je bilo govora o predstečajnim postupcima i mi jednostavno ne možemo dobiti ovaj podatak koliko je to do sada u obavljenim predstečajnim postupcima došlo u proračun Republike Hrvatske, koliko je naplaćeno prema završenim završenim nagodbama u predstečajnom postupku, koliko je izgubljeno i oprošteno sredstava po toj osnovi. Jasno da to su podaci koji itekako zanimaju naše građane. Jasno da i ovdje kada su prethodnici govorili da u ovom zakonu smo trebali imati i popis tvrtki na koje se to odnosi i onda na taj dio skrećemo određene pažnje. Imamo Zakon o javnoj nabavi, tu smo i smanjili onaj dio mogućnosti neposredne pogodbe, e sad pitanje je koliko se to radi transparentno jer bez te transparentnosti jasno da se uvijek krije netko tko će itekako iskoristiti takvu situaciju. promjena ovog zakona samo u tehničkom dijelu i što sam rekao Hrvatski laburisti nemaju ništa protiv toga, mislimo da je to na kraju i poboljšanje. Ali jedno upozorenje, da česta izmjena zakona praktično stvara jednu pravnu nesigurnost, ne samo kod ovog zakona jer ovaj zakon je samo jedan mali ovaj dio, ali kod masu drugih zakona kako će onda investicije dolaziti u Hrvatsku zbog nesigurnosti promjena zato što ne znaju što ih sutra čeka, kakve će zakonske odredbe biti. I dajmo se jedanput na neki način opametimo, pristupimo izmjenama pojedinih zakona na kvalitetniji način, na osnovu argumenata, na osnovu sagledanih činjenica, na osnovu kvalitetne javne rasprave i onda donosimo zakone, one koji će biti u interesu građana Republike Hrvatske. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo dvije replike. Boro Grubišić, izvolite. Hvala lijepo. Kolega, govorili ste o javnoj nabavi, dakle opet ću počet od kraja. Naime, zanimljiva je javna nabava u Republici Hrvatskoj koja je Središnji ured za javnu nabavu, a kada pogledate rebalans proračuna onda ćete vidjeti da je u rebalansu proračuna predviđeno dvostruko više sredstava od sredstava koja su predviđena za kupovinu 1581 automobila. Dakle, za automobile je predviđeno oko 300 milijuna kuna, a za informatizaciju, nabavku informatičke opreme kada pogledate po svim ministarstvima i agencijama oko 600 milijuna kuna. Vrlo zanimljiva brojka i podaci. Kada govorite o javnoj nabavi, pa znate da smo podigli onu brojku za izravnu pogodbu, dakle mogućnost izravne pogodbe sa 70 000 na 200 000 kuna što otvara različite sumnje u mogućnosti iskorištavanja tih 200 000 kuna. Nadalje, kada govorite o vodi onda ste rekli da je da je to, možda bih mogao nazvati to drugi vodovodni harač u godinu dana, upravo drugi jer lani je cijena podignuta vode za 30%, sada za 1,5 kunu, a nitko ne kaže da će na tu 1,5 kunu još se platiti 25% PDV-a

a građani da bi to amortizirali trošit će sve manje vode, ograničavat će potrošnju vode kako reče jedan moj kolega. Vidimo to i po tome što potrošnja deterdženata i sapuna u Republici Hrvatskoj pada. I sada neki dan sam prao automobil u autopraonici dakle onoj gdje sam pereš automobil. Došao je jedan gospodin na biciklu, dovezao 4 boce od 6 litara vode i napunio ih tehničkom vodom.

jasno da građani, pogotovo u ovakvoj situaciji gdje imamo jednu trećinu građana u Republici Hrvatskoj koji su na rubu siromaštva teško plaćaju ove račune. Jasno da su neki i iskoristili određenu situaciju promjene statusa poduzeća koja se bave sa distribucijom vode na način gdje je došlo do razdvajanja tih poduzeća, pa su i u tom dijelu nametnuli i podigli već sada prije ovog povećanja određeni dio vode. Jasno, ali to je u nadležnosti lokalne samouprave. Ali pitanje vode itekako je bitno, jer ona je za osnovni život potrebna i ako o tome nećemo voditi računa onda teško da naši građani mogu podmiriti taj dio svojih obaveza iako ne plate vodu onda im vrlo brzo dolazi ovrha i tu ih nitko drugi ne pita. A s druge strane potpuno se slažem ono što ste rekli kada je u pitanju javna nabava. nabava. Javna nabava mora biti transparentna, mora biti vidljiva jer se radi o sredstvima hrvatskih građana i oni moraju imati uvid za svaku kunu koja je za nešto potrošena jer to je jedini način suzbijanja korupcije. Ako će se raditi tajno, ako će se tek nakon godinu ili dvije saznati u šta su potrošena pojedina sredstva onda jasno da ima onih koji itekako Hvala. Sljedeća je replika Krešimir Bubalo. Izvolite. tokova javnih sredstava govorili o transparentnosti tokova javnih sredstava govorili ste o predstečajnim nagodbama. To ne da su tisuće kuna ni milijuni, tu su izgleda i milijarde oproštene. No, prvo je pitanje zašto su neki bili povlašteni pa nisu morali plaćati porez i to godinama pa su se milijunski iznosi nagomilali, a drugo je pitanje zašto se nije radila procjena rizika naplate tih potraživanja prije nego što se je nekom otpisivalo predstečajnim nagodbama upravo ti iznosi. Da se radila procjena rizika sigurno da bi se jedan dobar dio potraživanja i naplatio, ali isto tako bilo bi to transparentno. Prema tome, gledajući Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava u tom toku treba biti i ono što se otpisuje i ono što neki nisu godinama plaćali porez, a danas se smiju onima koji su uredno plaćali. laburisti - Stranka rada)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Bubalo, potpuno se sa vama slažem kada ste rekli o transparentnosti kada su u pitanju predstečajne nagodbe jer jasno da bi građani volili znati koliko je novaca oprošteno. oprošteno. Jer na kraju krajeva radi se o novcima koje su građani izdvajali i moraju znati. Slažemo se i sa time da predstečajne nagodbe su bile nužne, ali pitanje da li u ovakvom dijelu kroz promjene zakona koji je dva puta, uredba je mijenjana i na osnovu tih uredbi je promijenjen maltene cijeli ovaj zakon bez kvalitetne rasprave ovdje u ovom Domu ili kvalitetne rasprave struke koja je trebala ipak svoje mišljenje reći oko tog zakona. I zbog toga je vrlo bitno da znademo koliko novaca je na osnovu toga nekima oprošteno ili koliko je novaca na osnovu završenih predstečajnih nagodbi ušlo u proračun i vraćeno. Bez te transparentnosti i ovaj dio provođenje predstečajnog postupka dolazi pod sumnju. to je vrlo bitan segmenat, radi se o ogromnim sredstvima. I jasno da građani bi volili i moraju znati o čemu se radi i kome je oprošteno pod kojim kondicijama, a od koga je naplaćeno. Hvala. I završno u ime predlagatelja zamjenik ministra Boris Lalovac. Izvolite. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem na raspravi i slažem se sa jednim dijelom vaše rasprave i ono što mi se nameće nekakvo pitanje da pripremimo nekakav izvještaj upravo vezano za ova poduzeća koja će biti obuhvaćena ovim zakonom. Slažem se, trebalo je možda u obrazloženju otprilike navesti koja bi to bila poduzeća. Teško ih je navesti u samom zakonu budući da direktiva govori da se on ne odnosi na ona poduzeća koja imaju veći promet od 40 milijuna eura, odnosno to je oko 300 milijuna kuna odnosno dvije uzastopne godine morate, tako da to mogu biti kriteriji iz godine u godinu ovisno o njihovom poslovanju, njihovim prihodima, netko može ispasti, netko može upasti tako da je teško ih je fiksno definirati. Ono što je njihovo, ima i određene javne ovlasti i svakako to je onda trebao netko imati dugoročniji karakter. Ono što se meni nameće iz ovog vašeg današnje rasprave je da možda pripremimo kada zapravo i završi ova godina, znači da pripremimo jedan izvještaj upravo na ova poduzeća na koja se odnosi ova transparentnost i da vidimo, a ponovo se vezuje i na ono što je kolega Bubalo rekao o namjenskom trošenju tih sredstava što se može koristiti kroz određene proračunske nadzore i utvrditi da li su bile određene nepravilnosti ili nisu i kako ih određeno ispravljati. A ono što je jako bitno, a vidjeli ste da je Ministarstvo financija nedavno izašlo sa izjavom da ćemo obvezno da kako su rokovi plaćanja. To je jedan izuzetno vrlo važno pitanje i također govorimo o transparentnosti, da ćemo vrlo brzo objaviti i ne samo sva javna trgovačka društva nego i ministarstva i druga tijela državne uprave kakvi su rokovi plaćanja u ministarstvima i u drugim tijelima. Također, dovodi do ove povećane transparentnosti. Evo znači prihvaćam vaše primjedbe koje su bile u ovome segmentu, a ono vezano i za predstečajne nagodbe svakako u ovom

da ćemo priložiti i kompletan izvještaj o učincima predstečajnih nagodbi koji se zapravo za svaku kompaniju na stranicama FINA-e govorim o transparentnosti, znači za svaku kompaniju se može vidjeti koliko tijela državne uprave. Znači ne treba se čekati izvještaj, se može vidjeti koliko se zapravo, kakav je izgledao taj model za restrukturiranje. svaku kompaniju trenutno sada se na stranicama FINA-e za tijela državne uprave vide koliko su ona sudjelovala u ovome postupku restrukturiranja. Međutim, po samim segmentima budući da su unutar toga tijela državne uprave odnose se i na poreze i na ovaj jedan dio fonda za razvoj i zapošljavanje i za određeni dio jamstava će se dati kroz sveobuhvatan izvještaj u ovome Visokome domu.

vrijedi svaki napor u cilju rasvjetljavanja netransparentnog trošenja državnog novca. Ali, imaju neki simptomi koji upućuju na žarišta. Ako se pažljivije analizira onda je vidljivo da najviše netransparentno djeluju intelektualne usluge i korištenje intelektualnih usluga državnih tvrtki i institucija institucija koje koriste sredstva državnog proračuna. Tu prednjače i marketinške tvrtke, odnosi sa javnošću. Vrlo bi interesantno bilo da jedno društvo sa svojih 5, 6 povezanih društava ima milijardu 148 čini mi se milijuna kuna prometa samo prihoda ukupnog u nekoliko godina samo po osnovi komunikacija i marketinga. Koliko je od tih sredstava uprihodovala ova grupacija jedne te iste vlasničke strukture sa državnim poduzećima? I kojim državnim poduzećima? Crveno svjetlo se pali kad neke tvrtke imaju milijardu i 100 milijuna kuna prihoda u par godina samo od takve djelatnosti i zapošljavaju ukupno 14 djelatnika. Na 14 djelatnika milijardu kuna prihoda. To ne može biti transparentno nikako. E, mora vlast se interesirati s kim se to ostvarilo i gdje je taj novac otišao poslije toga. A većinu je sa državnim tvrtkama dobijemo podatke o kojoj se to tvrtci radi i onda da se zapravo napravi i određena revizija. A ono što ste rekli u ovom vašem dijelu korištenja intelektualnih usluga i drugih usluga vezano za državni proračun prema akcijskom planu partnerstva za javnu i otvorenu vlast Ministarstvo financija sudjeluje na tome da ćemo negdje za 6 mjeseci, znači svatko onaj tko radi sa državom, odnosno preko jedinstvenog računa Riznice, preko OIB-a će se moći ukucati taj OIB i vidjeti znači koliko je određena tvrtka radila poslova sa svim ministarstvima. Znači, ono što se evidentira preko jedinstvenog računa Riznice. Znači, to je također jedan korak o transparentnosti i korištenja sredstava koje firme i kako rade sa državom. A vezano za javna poduzeća svakako ako mi date te podatke također bi se i to trebalo objaviti. Zahvaljujem. laburisti - Stranka rada)** Hvala potpredsjedniče. Zamjeniče ministra kada ste spomenuli da ćemo dobiti izvješće oko predstečajnih nagodbi meni je osobno to drago, ali želim vam samo reći jedan primjer, radi se o predstečajnoj nagodbi koja je završena sa SPAČVA-om gdje je dio imovine u Bjelovaru za drvnu industriju ČESMA pripalo Hrvatskim šumama. Trebala se tamo nastaviti proizvodnja, radilo se o 160 radnika. U međuvremenu ta tvrtka i iznajmljeni prostor je završila u stečaju, radnici su se našli na Zavodu za zapošljavanje. Hrvatske šume su raspisivale nekoliko natječaja da bi konačno u 11. mjesecu prošle godine poduzetnik Jozo Kalem svojim poduzećem bio izabran od Hrvatskih šuma. Moje pitanje je, morao sam požurnicu ovdje slati, da bih dobio od Ministarstva poljoprivrede i ministra Jakovine odgovor, kakav ugovor Hrvatske šume sklapaju sa poduzetnikom koji je izabran na tom natječaju? Prošlo je 7 mjeseci da su radnici završili na Zavodu za zapošljavanje. U tih 7 mjeseci ti radnici da su radili i primali plaću u doprinose fondova bi negdje oko 3 milijuna kuna uplatili. Njihova kupovna moć bi bila kudikamo veća i kroz kupovanje i porez na dodatnu vrijednost isto bi bili korisni ovoj državi. Hoću reći da je javno poduzeće za primjer Hrvatske šume netransparentno, neodgovorno se ponašaju, a ponekad kada i predstečajna nagodba dobro završi mi imamo posljedice koje itekako su velike. To je pitanje neodgovornog ponašanja.

većina njih, vidjet ćemo kako će opstati unutar godine dana o oni su dobili određeni da ne kažem nekakav određeni time-out. Po mom osobnom mišljenju polovica njih neće uspjeti. To je nažalost činjenica, to je nažalost iako su prošli ti modeli financijskog restrukturiranja, iako se jedna ajmo reći agonija i djela radnika koji rade u tim poduzećima dala im se određena nada međutim vrlo teško se dobiva do dodatnog kapitala, do bankarskog sektora koji će dati, treba nastaviti financirati te kompanije. Glavni razlog je što mnoge predstečajne nagodbe iako će završiti financijsko restrukturiranje unutar godine dana vidjet ćemo, pratiti ćemo koliko će njih opstati. Nažalost, zbog nedostatka dodatnog kapitala za razvoj, za investicije sav ovaj Vladin model koji ste vi podržali, koji je dobar, kažem da se da određena šansa neće biti uspješan ukoliko ne nađemo dodatnih izvora da ta poduzeća zasada izvučemo da počnu raditi. Hvala lijepo. Hvala i vama. Nemamo više prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno.